Благодаря Ви, госпожо Председател. Правя процедурно предложение за удължаване работата на Народното събрание до приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за Националната здравноосигурителна каса, а в утрешния ден пленарното заседание да започне в 14,00 ч. Добре, две отделни гласувания ще направим. Подлагам на гласуване първото процедурно предложение за удължаване на днешния работен ден до

Доклада на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националната здравноосигурителна каса. Госпожо Пешева, докладвахте по основния доклад § 1 заедно с направените предложения. Има направено допълнително предложение за докладите на

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Министър, господин управител на Националната здравноосигурителна каса! Очаквах, че представянето на този параграф ще обясни на Народното представителство,

всички пенсии, както бяха предвидени в последния доклад на Комисията по бюджет и финанси. Разпределението по отделните параметри на медицинска помощ е от управителя на Националната здравноосигурителна каса, така че в този случай не се отчита наистина мнението на Народното представителство. Искрено вярвам това разпределение да отговаря на дефицитите по отделните параметри за медицинска помощ, защото лично аз виждам някои проблемни места, например значителното намаляване с около 12 млн. лв. на медико-диагностичната дейност, а именно оттам се изплащат се изплащат PSR тестовете. Това според мен по никакъв начин не кореспондира с идеята, че актуализацията на бюджета дава решение на проблемите, свързани със справянето с пандемията от COVID-19. Имам принципни възражения по отношение на включването на един ред, който го нямаше в бюджета за 2021 г., а именно заплащането на ваксините срещу COVID-19 на здравноосигурени лица – 14 млн. лв. са предвидени в бюджета на Касата. Никога досега на отделен ред не са се предвиждали средства за заплащането на ваксини, които са пожелателни, защото това не са ваксините, включени в задължителния календар. Тези средства досега са се изплащали чрез трансфер от Министерството на здравеопазването. Никой не можа да ми обясни: защо се налагат няколко различни режима на заплащане на ваксини срещу COVID 19? Как ще се плати на районните здравни инспекции, които поставят ваксини срещу COVID-19 на здравноосигурени лица, а в същото време нямат договор с Националната здравноосигурителна каса?! лица на лечебните заведения ще се плаща от нашите здравни осигуровки, а на РЗИ-та ще се плаща от общия бюджет отново за здравноосигурени, а кой ще плаща за здравно неосигурените, не става много ясно. За мен е непонятно защо вноските от здравното осигуряване по този механизъм, който нарушава Закона за здравното осигуряване, са записани в този бюджет?! Надявам се някой да обясни какво ще се случи, ако това така се запише, защото в Закона за здравното осигуряване ясно е формулирано, че всички дейности трябва да бъдат разписани и договорени със съответната съсловна организация. Като пример за това ще Ви кажа, че ваксините, които са в задължителния календар, се поставят както на децата, така и на отделните категории население, включени са в пакета за първична извънболнична медицинска помощ, остойностени са и са включени в Националния рамков договор. Тук изведнъж се появяват някакви ваксини на отделен ред – 14 милиона се харчат за тях, не е ясно какъв е този механизъм на бюджетиране и никой не можа да ми обясни защо по този начин се появяват средства за тези ваксини. Другият голям въпрос, който поставихме и който искахме да се изясни по отношение на този параграф, е за средствата, които се оказват дефицитни – за лечение на деца в чужбина и за лечение на здравно неосигурени пациенти в интензивни отделения. На заседанието на Комисията по бюджет и финанси ни беше съобщено, че чрез трансфер от Министерския съвет са осигурени тези средства, само че това по никакъв начин не е отразено в Закона за бюджета на Касата. За нас отново е странен този механизъм на разпределение на бюджетните средства, защото в Закона за бюджета на Касата има отделен ред, предвиден за тези плащания чрез трансфер на Министерството. Съгласно Отчета за изпълнението на бюджета се вижда, че от тези средства за първите шест месеца са Затова ние искахме допълнително да се финансира тази дейност, защото става въпрос не само за лечението на деца в чужбина, а за лечението на деца с тежки онкохематологични заболявания в България с медикаменти и медицински изделия, които се осигуряват именно по този механизъм. Надявам се наистина Министерството на финансите да е абсолютно наясно с това, което е направило, гарантирало ни е, че тези средства ги има и аз му се доверявам. Не знам после как ще се справи отчетът на Касата с тези допълнителни средства, защото все пак тях ги проверява Сметната палата, а когато в първоначалния вариант на Закона за бюджета те не фигурират, лично аз нямам представа как тези средства ще бъдат коректно отразени при изпълнението на бюджета и при проверката на Сметната палата.

пациенти, които са здравно неосигурени в интензивните отделения, защото в никакъв случай не трябва да поставяме под риск именно това перо в бюджета. Изобщо има много въпроси по отношение на този бюджет и процедурата беше абсолютно некоректна. Наистина се надявам после да не даде отражение в отделните параметри и да не даде отражение в изпълнението, защото именно оттук най-добре се финансира сектор „Здравеопазване“, а той е този, който в момента трябва да бъде най-стабилен и финансово, и организационно. Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Дариткова, нямам намерение да опонирам на казаното от Вас, защото всичко е точно така. В качеството си на национален омбудсман един от огромните проблеми на родителите на деца с онкохематологични заболявания или с други заболявания, които се нуждаят от лечение в чужбина са поставяли нееднократно, е недостигът на средства в специалния фонд, който е обособен за това. Имаше драми, уволнения в ръководството на Фонда, но истината е, че просто трябва да има достатъчно пари, защото не може да се мери с пари животът на едно дете.

шефът на Националната здравноосигурителна каса да излезе на тази трибуна и да потвърди пред народните представители, че разполага с тези средства, след като Фондът беше прехвърлен в Касата, и че поема отговорност, че такива средства до края на тази

и най-нуждаещи се от лечение. Така че ще се съглася да не гласувам за това предложение, което е направила госпожа Дариткова, само ако тук прозвучи ясен ангажимент от шефа на Националната здравноосигурителна каса – иначе няма да можем да гледаме хората в очите, просто. Благодаря Ви, госпожо Манолова. За втора реплика – заповядайте, господин Михайлов.

Моля за тишина в залата! Господин Василев, Филип Станев, Балабанов, Иво Атанасов, много Ви моля, уважавайте колегите цялата ситуация около лечението на децата с онкохематологични заболявания в чужбина и средства за трансплантации най вече на тези деца – това го знам много добре, Вие едва ли го знаете толкова добре, колкото аз, са свързани с недалновидната политика на правителството на ГЕРБ, което практически остави в полуликвидация Детската онкохематологична клиника, която практически почти не прави трансплантации в последните години. Сега ние се плъзгаме тук, от тези пламенни слова, в една много погрешна посока. Докато изваждаме от територията на Република България пациенти, които са за високотехнологично лечение и не създаваме тук центрове за такова лечение или ги ликвидираме,

Колега Михайлов, личното Ви отношение прави погрешни решенията и предложенията, които давате на парламентарната група. Смятам, че никой в тази зала няма да не подкрепи и да откаже възможност за увеличаване на средствата за лечение на деца в чужбина, защото тук се включват не само тези, на които не може да им се окаже лечение на територията на България и това се преценява от специалистите по съответните направления, а става въпрос за медикаменти и медицински изделия, които се осигуряват на деца, които се лекуват тук, в България, и те не са налични в позитивната лекарствена листа. Става въпрос и за едно предложение, за което Вие отново подведохте групата на БСП, и което наистина не вярвам, че тя като социална партия може да не реагира и да не го подкрепи. Тогава Вие Тогава Вие подведохте групата на БСП да не подкрепи предложението на децата, които се лекуват до 18 години, да може да им се поеме лечението и след 18-тата година за довършване при тежки онкохематологични заболявания. Ето с това смятам, че трябва всички да се обединим и да се съгласим – да, наистина трябва да се развие българската медицинска наука, но в момента ние не можем да окажем помощ на тези особено уязвими групи. Искам още нещо да подчертая. Преминаването на Фонда за лечение на деца здравноосигурителна каса внесе значително успокоение в този сектор, защото всички тези скандали, които бяха в публичното пространство, се прекратиха и смятам, че това беше едно добро действие от наша страна.

Искам да обърна внимание на народното представителство на един проблем, който не намери решение и разбиране от народните представители в Комисията по бюджет и финанси и съответно в Комисията по здравеопазване. Става въпрос за лекарите и професионалистите по здравни грижи, които са на първа линия в борбата с COVID-19. В края на миналата година правителството на ГЕРБ взе решение за осигуряване на допълнителен трансфер от 237 млн. лв. от държавния бюджет към Националната здравноосигурителна каса, с който трансфер бяха гарантирани допълнителни трудови възнаграждения за работещите в лечебните заведения по категории персонал – съответно 600 лв. за лекари, 360 лв. за професионалисти по здравни грижи и 120 лв. за санитари и това са брутни трудови възнаграждения. На работещите в първичната извънболнична медицинска помощ личните лекари, допълнително осигурихме 1000 лв. финансиране за работа на първа линия, а на професионалистите по здравни грижи осигурихме по 360 лв. допълнително възнаграждение за работа на първа линия. В момента Министерството на здравеопазването прави промяна по отношение на работата на диагностично-консултативните центрове и ги натоварва с допълнително задължение по отношение работата на лекарите и професионалистите по здравни грижи на първа линия. Именно в тази връзка предложихме да се коригира в Проектобюджета

в Раздел „Трансфери от държавния бюджет“ към бюджета на Националната здравноосигурителна каса, необходими за финансиране на: допълнителни 600 лв. за лекарите в първичната извънболнична медицинска помощ – това са личните лекари; допълнителни 600 лв. за работещите в специализираната извънболнична медицинска помощ – това са работещите в диагностично-консулативните центрове, и за работещите професионалисти по здравни грижи в специализираната извънболнична медицинска помощ. Това всичко е в размер на 26 млн. лв. Считаме, че това е справедливо за месеците октомври, ноември и декември, предвид допълнителните натоварвания на медиците във връзка с предстоящата четвърта ковид вълна на COVID-19. В тази връзка, моля народните представители още веднъж да преосмислят и да подкрепят нашите предложения в залата, тъй като това би дало дало една справедливост и би възстановило спокойствието в сектора, защото в момента има изключително безпокойство от страна на лекарите и на работещите в лечебните заведения, именно заради неизплащането редовно на хилядата лева, включително и в центровете за спешна медицинска помощ. Свидетели сме на много разкрити клинични структури за лечение на пациенти с COVID-19, които остават празни – без да има лекари и сестри, които не желаят да се включат в работата именно заради проблеми с методиката за финансиране на допълнителните 1000 лв. за първа линия. (Ръкопляскания Благодаря Ви, господин Ангелов. За реплики? Заповядайте, госпожо Дариткова. Уважаеми професор Ангелов, големият проблем тук, който сме дискутирали с Вас, е, че и при сегашното разпределение за лечение, и планът, който направи Министерството на здравеопазването, отново не се гарантира еднакъв достъп на всички пациенти с COVID-19 до структурите за лечение. По никакъв начин не са мотивирани общопрактикуващите лекари да се грижат за такива пациенти, защото тяхното финансиране е само за определени в бюджета на Касата и договора с Лекарския съюз дейности, основно за профилактика. Лечението е изцяло на тяхната съвест и отговорност. Министърът на здравеопазването ги подлъга, че ще даде възможност да се определи клинична процедура, която да се изпълнява от общопрактикуващите лекари. Впоследствие си смени мнението и тази процедура се даде само на медицински центрове. Той явно има някакъв афинитет към медицинските центрове, понеже там се и ваксинира, и даде възможност тези медицински центрове –ковид зони, да се финансират целево, бюджетно едва ли не, защото със средства от здравни осигуровки ще се дават суми, които са глобални за тези медицински центрове, ще се заплащат медикаменти, но тук в никакъв случай не се отчита труда на лекарите. Лекарите в малките населени места отново отговорно и професионално ще продължат да се грижат за своите ковид пациенти, които са с по-леки оплаквания. Това е големият проблем, който се опитахте Вие – във Вашето предложение, да решите. Аз декларирам конфликт на интереси – не съм го подписала, и няма да го подкрепя, но в същото време отношението към всички колеги, които са ангажирани със справянето с ковид пандемията,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Салчев! Наистина солидаризирам се… ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Господин Манев, много Ви моля, слушайте колегата си! Заповядайте, господин Ангелов. КОСТАДИН АНГЕЛОВ: Солидаризирам се с това, което казахте. Да, продуктовото позициониране стана много модерно в момента в Министерството на здравеопазването и особено в социалните медии напоследък, но това издава определени слабости, които, разбира се, са типични за определени хора. Но това, което казахте, наистина е изключително сериозен проблем в извънболничната медицинска помощ, особено в първичната извънболнична медицинска помощ и специализираната извънболнична медицинска помощ. Несправедливо е и неоценени са колегите, които работят в ДКЦ-тата и болничните практики в първичната извънболнична медицинска помощ. Става дума приблизително приблизително за 4500 работещи – единствено и само, в диагностично консултативните центрове и около 4000 лични лекари в България, плюс още толкова професионалисти по здравни грижи. Считам, че е несправедливо

Именно в тази връзка считам, че 26 млн. лв. не са никак много във връзка с всички онези средства, които бяха разпределени, най-вече във финансирането на закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия, както и административни разходи на Националната здравноосигурителна каса. Така че моля да подкрепите нашите предложения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ангелов. Господин Адемов, заповядайте. Може. Заповядайте, Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Аз съм последният човек, който ще възрази срещу това да се дадат повече пари на лечебните заведения. Искам обаче да Ви успокоя – да не се притеснявате. Днес беше получено съгласуването. Вчера Надзорният съвет на НЗОК прие изменение в Методиката за заплащане на лекарите и в първичната, и в специализираната, и в болничната медицинска помощ – изменения, които водят до увеличаване на средствата, които те получават. Това днес беше съгласувано с Българския и те ще могат да получат тези пари незабавно от този момент нататък, включително и личните лекари ще получат допълнителни средства, уважаема госпожо Дариткова – да го знаете, така е и никой не е забравен. Що се отнася до ковид зоните, там въпросът не е само финансов, там въпросът е да се постави от епидемиологична гледна точка. дава възможност потокът от болни с ковид да се насочи на тези места и да не се смесва с другите потоци, за да може останалите хора да работят, да преглеждат хората с други заболявания. една от причините, които се видя в анализа на повишената смъртност, беше посочено това, че хора с други хронични заболявания не са могли да бъдат лекувани адекватно заради ситуацията около COVID-19. Това е причината да се акцентира върху тези ковид зони, да се даде допълнителна възможност да получат допълнителни средства, за да могат тези хора да се лекуват по възможност амбулаторно в ковид зоните и отделени от останалите. Тези въпроси, щастлив съм да ги заявя тук пред Вас, бяха предмет на трудни преговори, предмет на други отношения, но те вече са решени и те не са предмет на този закон. Те са решени, установени са, и има спокойствие в сектора, уважаеми професор Ангелов, включително и в спешната помощ, където също имаше корекции, направени в Методиката, така че въпросите, някои от които, поставени с основание заради неясноти в текстовете, вече са решени. Ситуацията е спокойна. Колегите очакват Вашето решение за допълнителни средства, за да могат да посрещнат и да се борят с вълната с COVID-19. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Министър. За отношение? Заповядайте,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Министър винаги, когато говорите за COVID-19, съм си задавал въпроса: кое Ви кара да се чувствате толкова весел и усмихнат? Но, пак казвам, това е въпрос на лично усещане. Аз не мога да си позволя да бъда толкова усмихнат, тъй като наистина в сектора има сериозни проблеми. Това, което казахте, със сигурност касае методиката за хилядата лева, която беше несправедлива. По някакви разбирания, криещи се зад търсене на по-голяма справедливост, орязани хилядата лева на работещите на първа линия. Тук става въпрос за допълнителни възнаграждения на работещите, аналогични на работещите в болничната сфера лекари и медицински сестри, в първичната извънболнична медицинска помощ и в специализираната извънболнична медицинска помощ. И да го кажем още по-просто, по-просто, лекарите, сестрите и санитарите в болниците взимат брутни допълнителни възнаграждения в размер на 600, 360 и 120 лв. В първичната извънболнична медицинска помощ взимат само сестрите 360 лв., а в специализираната извънболнична медицинска помощ лекарите и сестрите не взимат. Става въпрос за допълнителни възнаграждения на работещите в специализираната извънболнична медицинска помощ ДКЦ-та – 4500 български лекари, 4500 български медицински сестри и за 4000 работещи лични лекари. За това говорим, не говорим за

Министър Кацаров, ние вече сме изразили нееднократно нашето отношение по въпроса и Вие знаете много добре, както и колегите, че ние винаги сме пледирали и поддържали да има обективност и коректност и към тези, които, по-обобщено ще го кажа, той професор Ангелов много подборно представи и тези колеги, които са на предния фронт и целия медицински състав, както в доболничната помощ, така и в болничната помощ. След Методиката, която уж да доведе до по-голяма справедливост, но доведе до по-голяма неравнопоставеност и некоректност към колегите. В Комисията по здравеопазването доцент Киров представи данни, че взимат по триста и няколко лева. През цялото време се говори за 1000 лв. – да бъдат мотивирани тези хора да работят в по-особена среда. Аз се въздържам тук от трибуната на Народното събрание да кажа, че това е една все пак рискова среда с оглед на контаминацията, контагиозността на заболяването, което е сериозно, и никой не трябва да го подценява, казал съм и, за съжаление, имаме колеги, които са платили с живота си. Има цели лекарски семейства, които светла им памет, вече не са сред така че трябва да има коректност към тези хора. А що се отнася до това, което Вие твърдите, че има спокойствие в медицинската гилдия, за съжаление, ще си позволя да кажа аз като лекар, който посещавам клиниката, клиничната база – това не е изцяло така.

не само да бъдат стимулирани, а да бъдат коректно овъзмездени тези хора, защото само със средства това не става. Всички сме положили Хипократова клетва, но в тази среда все пак, за да работят хората, трябва техният труд да бъде оценен по достойнство – коректно оценен

С актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, разходите и трансферите в този бюджет достигат рекордните 5 млрд. 475 млн. Сега знаете дискусията на първо четене беше свързана с това по какъв начин да се разпределят тези 120 милиона допълнително за здравноосигурителни плащания. Идеята тогава беше от това да ги разпределя Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса, те да бъдат разпределени по пера. И оттук вече започва по сериозният разговор по отношение на въпроса как са разпределени тези допълнителни вече 105 милиона, а не 120 милиона за здравноосигурителни плащания? Основната идея, когато сме подкрепили на първо четене Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на основната идея на ДПС е била да бъдат подкрепени единствено мерките, свързани с ковид кризата. Защото за останалите проблеми на системата на здравеопазването е имало дълги разговори, имало е финансиране, имало е достатъчно, имало е недостатъчно финансиране. идеята на тази актуализация и изобщо на всички актуализации е свързана единствено и само с покриване на средствата, които са необходими за здравноосигурителни плащания във връзка с ковид кризата.

специализирана помощ, болнична помощ, медико-диагностични дейности. Изобщо свързано с ковид кризата. Всичко останало, което е разпределено по други параграфи, ако има такива, означава, че ние се раздалечаваме от идеята да финансираме мерките, свързани с ковид кризата, и това е изключително важно. Ако ние успеем да направим така, че да пресъздадем съотношението, което е в Закона за бюджета на Касата за 2021 г., защото тези пропорции в тези 33 пера са разпределени съответно потребностите на отделните сектори. Аз изобщо не съм убеден, че това разпределение, което се предлага сега, отговаря на онези пропорции. Единият подход е да отговаря на пропорциите, които са в действащия закон. Има, разбира се, и друг вариант, който е свързан с това кои секторни пера трябва да бъдат подсилени, за да могат да отговорят на изискванията на ковид кризата. Ако има такава логика, аз не я виждам в предложението на Бюджетната комисия сега. Защо казвам това? Казвам това, защото, уважаеми колеги, има някои пера, които нямат нищо общо с ковид кризата. молбата ми е: нека да ги гласуваме отделно пера по пера, за да можем всяка парламентарна група да си изкаже собственото мнение по тях. Защото, ако гласуваме параграф по параграф, това означава ние гласуваме като цяло, а ние може да имаме идеи за разместване на отделните параграфи. Знам, че това, което казвам, не е толкова лесно да се реализира, но идеята е, отново повтарям, е свързана с това здравноосигурителните плащания, свързани с ковид кризата, да бъдат в този бюджет. Аз нямам нищо против допълнително финансиране на системата, но нека да се върнем малко към реалностите. Един път 105 милиона сега допълнително за здравноосигурителни плащания.

До онзи ден Надзорният съвет на Касата не беше разпределил още 25 милиона от така наречения резерв на Касата. Тоест, ако се приемат тези 105 милиона с онзи ресурс, който го има като резерв, с парите, които са трансфер от държавния бюджет, мисля че системата на здравеопазването ще бъде обезпечена с достатъчен финансов ресурс. Основното, което искам да кажа в това изказване, е парите да отиват единствено и само за здравноосигурителни плащания, свързани с корона кризата. Всичко останало вече е предмет на съвсем други дискусии.

това което предлагате, е съвсем рационално предложение на човек, който много пъти е правил бюджети и който разбира от правенето на бюджети. Аз също Ви подкрепям в това Ваше искане, но за огромно мое съжаление, гледайки разпределението и това, което гледахме преди малко в Комисията по бюджет и финанси набързо, препускайки парите от 105 милиона изобщо не отиват само за обезпечаване на дейности, свързани с ковид кризата. Така например отиват 10 милиона издръжка за административни дейности. За здравноосигурителни плащания отиват само 91 млн. 850 хил. лв. Тоест само 90 милиона от 105-те милиона отиват за здравноосигурителни плащания. А тези здравноосигурителни плащания също голяма част от тях не са свързани с контрола на ковид кризата и ковид мерките. имаме 25 милиона, където отиват за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни на специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната; за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакет здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги. В тези 25 милиона, които казах аз, от тях много малка част са свързани с плащането на медикаменти, свързани с лечението на пациенти с ковид, въведени от новата Методика за заплащането и осигуряването на такива медикаменти в специализираната извънболнична помощ за осигуряването на безплатни лекарства на пациенти, които имат нужда от това лечение, е в размер на близо 10 милиона, тоест остават 15 милиона от тези 25 милиона, които са в съвсем друга посока, различна от ковид. Също така имаме допълнителни средства в размер на За лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания, лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи. Няма нищо общо с COVID-19. Така че аз се солидаризирам с Вашето искане да се гласуват ред по ред, за да стане ясно дали обезпечаваме ковид мерки, или правим актуализация на Закона на бюджета на Националната здравноосигурителна каса в друга посока. Аз твърдя, че такава актуализация не е нужна,

Във Вашата реплика всъщност Вие потвърдихте моята идея за това да бъдат гласувани по отделни пера нещо, което никога не се е случването при приемането на бюджета на но очевидно е, че идеята на актуализацията е да се подкрепят мерките, свързани с ковид кризата. Всички разбрахме, че това не се случва с предложения проект, това е ясно. Аз обаче искам да се възползвам от дупликата, за да кажа нещо, съжалявам, че господин министърът излезе, което е свързано с обезпечаването на така наречените допълнителни средства за тези, които работят на първа линия. По отношение на тази методика и променената методика за заплащане. Вижте, колеги, в предишната методика, като че ли имаше по-ясен механизъм за заплащане на тези, които са на първа линия. Имам едно друго предложение, което мисля, че може да свърши работа. Има Национален план за борба с ковид кризата, в който Национален план има параметри кога ситуацията е оранжева, червена, тъмночервена при отделните параметри, в зависимост от това в каква ситуация се намираме, да действа или единият вариант, или другият вариант. Защото, когато сме в оранжевата зона, едва ли е необходимо да бъдат на 100% финансирани всички, които са на първа линия, тъй като те няма да имат такъв обем на работа, който да бъде подкрепен с тези допълнителни средства, а когато са в тъмночервената зона, е очевидно, че трябва да действа първата методика, която да може да влезе автоматично. Защото, ако чакаме Надзорен съвет, нова наредба и така нататък, нещата се усложняват, парите закъсняват, напрежението расте. Затова мисля, че по-правилният подход е да има един автоматичен механизъм, който да включва отделните елементи от тази наредба – Наредба № 1 и 2, условно да я нарека, за да може хората, които са на първа линия, да не бъдат разочаровани. Много е важно не само да получат парите, а да ги получат навреме. Защото, ако ги получат след някой друг месец, може и да не се налага, не дай си боже, да ги получават. Ето това е нещото, което исках да кажа и го пропуснах в изказването заради липса на време. Защото е важно, пак повтарям, да има механизъм, който да не зависи от администрацията. Ние многократно сме казвали, че моделът, който беше по време на управлението на ГЕРБ, моделът на джипката, трябва да бъде подменен с влизане в роля на административните структури.

Имам обратно процедурно предложение на това на господин Адемов. В моето изказване ще се обоснова за това. Така че моля да подложите на гласуване и двете предложения, тъй като, ако влезем перо по перо,

корекцията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепи на второ четене корекцията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Тя изказа своите критични съображения по време на първото заседание на Бюджетната комисия. Основното ѝ беше – и тя първа обърна внимание на това, че не могат всички средства да бъдат в един ред на здравноосигурителните плащания, трябва да се разпределят по пера.

започнаха да бродират брюкселска дантела с грижа за ковида, да им кажа някои неща. Първо, мерките за ковид касаят

наивните или непрофесионални въпроси – защо има увеличение на средства за злокачествени заболявания, веднага идва професионалният отговор – защото 30% от болните със злокачествени заболявания, по данни и обществени организации, по данни и на Националния център по обществено здраве – и той предупреди за това, ще закъснеят отново – и са закъснели вече, със своята диагностично-лечебна доктрина. Така че всичко това да се упражняваме тук цяла вечер върху 100 млн. лв., които са едно подпомагане на Касата в една екстрена ситуация, с нашето желание – на народното представителство, да бъдат прецизирани средствата по пера, беше направено. Има, разбира се, коментари, които могат да се правят и по отношение на административните разходи, и по отношение на други разходи, но ръководството на Касата даде своите обяснения, ние сме ги приели и затова подкрепяме този бюджет. Смятаме, че той ще бъде полезен за Националната здравноосигурителна каса, а всичко останало е въртене в кръг и бавене на цялостния процес на приемане на бюджета, уважаеми колеги! Благодаря Ви, госпожо Председател. господин Михайлов. За реплики – заповядайте, господин Чакъров, и господин Ангелов след това.

безспорно, Вие сте уважаван специалист онкохематолог, специалист, който разбира много добре материята в своята сфера, въобще с сферата на медицината, но няма как да се съглася с Вас, с няколко Ваши позиции, които току-що представихте тук от трибуната на Народното събрание. Първото е, че подкрепяте на ангро

предстоящата четвърта ковид вълна и криза. Ако дотук не сме си направили нашите изводи в заключение, така че да подобрим функционирането на системата на здравеопазването, за да помагаме по най-добрия начин на пациентите,

и медиците, а всеки един интелигентен човек – не допускам някой народен представител да не е наясно, пък и обществеността ни, че един от сериозните фактори са придружаващите заболявания, онкозаболяванията, хората имунни заболявания и така нататък. Така че това също допринася, но е съвсем друг аспект, друг проблем. В момента обсъждаме това, което е необходимо, с оглед на извънредната ситуация. Когато тук се провеждаха изслушвания на служебния министъра на здравеопазването, ние казахме, че бихме подкрепили актуализация на бюджета с оглед на това по най-добрия, по най-ефективния начин да посрещнем следващата ковид вълна, до Нова година да има необходимите средства.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, не мога да си обясня огромното Ви желание да претупаме, явно бързате за някъде. Да, днес е 9 септември и сигурно ще празнувате. (Шум и оживление.) много ми се иска да кажем на висок глас, че социално значимите заболявания в България не са само онкологичните заболявания, социалнозначимите заболявания в България са много други, включително и диабетът, включително артериалната хипертония, сърдечно-съдовите заболявания и така нататък. Нека да не завъртаме всичко около онкологичните заболявания. Защо казваме, че трябва нещата, които се гласуват, да бъдат гледани детайлно? Защото философията на Закона за актуализация на Закона на Националната здравноосигурителна каса беше представен като нужда от актуализацията му, за да могат да бъдат посрещнати нуждите във връзка с четвъртата вълна от COVID-19. Именно тези нужди са най-малко отразени в Законопроекта, който на нас ни се представя. По отношение на ковид вълната. Искам да Ви кажа, че лично съм се сблъсквал с проблемите на българските пациенти, лично съм участвал в лечението им по време на първата ковид вълна, а в следващите две вълни съм обиколил почти цялата страна, където съм се запознал как работят българските лекари и сестри в условията на COVID-19. Длъжници сме на българските пациенти и по отношение на постковидната пътека и усложненията, които нанася това заболяване, но това не е отразено в тази

искаме той да бъде приет, искаме да бъде приет по нормален начин, искаме да получим отговори на всичките си въпроси. Днес доктор Дариткова зададе много въпроси, на които не получи отговор. Така че тогава, когато получаваме мълчание, съвсем ясно е да поставим въпросите от тази трибуна, защото тук са ни изпратили българските граждани, за да защитаваме интересите на всички. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ангелов. Трета реплика?

Моля Ви, господин Ченчев! Няма да се спирам на неуместната забележка за 9 септември. Освен 9 септември, доктор Ангелов, в България има и 9 юни, искам да Ви припомня – Деветоюнски преврат, има бял терор, професор Ангелов, има много неща. Нека да не влизаме в тази тема, тук много хубаво се каза за помирението. Така че да намесваме НЗОК в историята с 9 септември е много грозно и не Ви прилича като на колега. Сега по Вашите въпроси, първо. Никога не съм казвал, че само онкологичните заболявания са социалнозначими. Опустяването на българските болници през миналата година доведе до закъснение в лечението и диагностиката на множество социалнозначими заболявания. Да не Ви споделям на Вас като принципал, че се стигна до парадокса в есенната вълна болни с пневмония, които не са ковид позитивни, да няма къде да бъдат приети.

разбира като Кандински-Клерамбо – синдромът на автоматичната подчиненост, че трябва да говорим само за ковид в областта на здравеопазването. Това е много непрофесионално и не бива да се случва. По отношение на доцент Чакъров, който много уважавам. Първо, тук ми споделиха, че последните 20 години никога не са се гласували

аз Ви обясних – има принципно решение. Наше беше предложението, доцент Чакъров, да се разпишат по пера. Сега Вие искате тук да направим каша с гласуванията, да започнат да пропадат плаващите мнозинства и няма да стигнем до никакво решение. Така че нека да не влизаме в това. Има си

Втората световна война, на всички войни – когато говорим за смъртност, колеги – казвам на лекарите, защото все пак те повече разбират, нека да си направим справка: колко е принципната смъртност в България месечно? Ако не знаете, аз ще Ви кажа. Тук днес се изнесоха данни, които не са верни: не са между 6 и 8 хиляди души, някой каза „които изчезват“ – много грозна дума употреби колегата, много неправилно, колега, така се говори за хора, които

е спекулация в направление създаване на паника в нацията, създаване на паника в света! Това, безспорно, е сериозен проблем – COVID-19, за здравните системи в целия свят, но да се превръща неговата мантия в страхова психоза за цялата нация и за целия свят – това няма да го приемем ние като професионалисти, аз лично и колегите ми от групата. Затова нашето предложение остава в сила. Надявам се, че успях донякъде да отговоря на Вашите въпроси. Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря Ви, господин Михайлов. Госпожо Таваличка, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Салчев, колеги! От парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ внесохме предложение предвидените допълнителни средства към бюджета на Здравната каса да бъдат разпределени именно тук с гласуване – в залата. Начинът на разпределение, който ние предлагаме, е изцяло съобразен – тъй като аз, както всички знаете, не съм правила бюджети досега

да бъде разпределена по съществуващите направления – първична извънболнична помощ, специализирана, дентална, медико-диагностична дейност и болнична помощ. Тъй като очакваме доста по-високи разходи за медико-диагностична дейност в условията на епидемиологичната обстановка, в която се намираме, единствено сумата по това направление е завишена в нашето предложение. По този начин смятаме, че сме постигнали целесъобразност и справедливост по отношение на разпределянето на едни средства, без да променяме по същество приетия и съществуващ към момента принцип. Нека не забравяме, че все пак става въпрос за разпределяне на допълнителни средства, които са предвидени за справяне със ситуацията в условията на ковид. В тези условия не е редно да пропускаме да помислим върху вероятността, че основната тежест отново ще падне върху болниците. По отношение на амбулаторната процедура, която се създаде, за диагностика и лечение на леките и средно тежки форми на ковид инфекция в амбулаторни условия – ние подкрепяме това решение, но нека не забравяме, че съществуването на ковид зоните, да, то ще облекчи натиска върху болниците, и то само върху спешните приемни отделения, където досега се поемаше най-голямата тежест по отношение на диагностика, лечение и проследяване на амбулаторни пациенти с ковид, там, където не можеха да получат достъп до личните си лекари. Именно те ще успеят да намалят натиска върху болниците, но само по отношение на намаляване броя на онези пациенти, които реално не са имали нужда от хоспитализация. А именно пациенти, които е могло да бъдат лекувани в амбулаторни условия, но по една или друга причина е било предпочетено те да бъдат хоспитализирани. Така е, излишните хоспитализации ще намалеят. Това не е малко, но далеч не е достатъчно, защото, за съжаление, общата картина в страната няма да се промени. България е страна със застаряващо население, както неведнъж е казвано от тази трибуна. България е страна, в която населението е обременено с голям процент социалнозначими заболявания, и най-важното – с най-ниско ваксинационно покритие. Това реално означава, че в бъдеще ще остане все пак голям процент от нашите граждани, които ще са поставени в риск от по-тежко, пό протрахирано протичане на заболяването, с повече усложнения, които така или иначе ще се наложи да бъдат хоспитализирани и да получат адекватно лечение в болнични условия. условия. Именно заради това ние смятаме, че не е реалистично да очакваме ковид зоните сами по себе си да променят кардинално, да намалят тежестта върху болничната помощ. Именно затова налагаме запазване поне на този етап на съществуващата пропорционална зависимост между разходите по направленията, свързани с извънболнична и болнична помощ. Ясно е, че е необходим нов подход за разпределение на публичните средства, за да се постигне по-голям баланс между финансирането в отделните структури в здравната система. Но това са цели, които са далеч по-големи, и поради своята сложност е необходимо да бъдат обсъждани, когато се формира бюджет за цяла година, докато тук и сега обсъждаме само и единствено актуализацията на съществуващия бюджет до края на тази година, за да можем да подпомогнем здравната система. Сега е моментът да бъдем възможно най-реалистични в очакванията си, да мислим прагматично, целесъобразно и логично и да вземем ефективно и функционално решение, което действително да успее да подкрепи здравната ни система. Благодаря.

Уважаеми колеги, предложението на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ е в приходната част на бюджета на Здравноосигурителната каса да се добавят 2 млн. лв., които да се отразят в разходната част в едно много специално перо, което според нас е доста важно – макар и малък разход, той е важен. Това е разходът, който ние сме отделили в т. 1.1.3.3.1 „Здравноосигурителни плащания за медицинско изделие „Тотална зъбна протеза“ – 2 млн. лв.“ Правим това предложение с цел да избегнем една заблуда, която съществува в рамките на Националния рамков

е описано, че те ще заплащат нула лева за всяка тотална зъбна протеза, която те сложат или която им бъде поставена вследствие на медицинска интервенция. Уважаеми колеги, смятаме, че отстраняването на тази заблуда е важно, от една страна, защото пациентите имат право да получат това, което държавата им е обещала преди много години – именно зъбната протеза да бъде безплатна. От друга страна, считаме, че по този начин ще се постигне едно изсветляване в сектора на зъботехниците, защото на този етап никой не знае тоталната зъбна протеза от кого е произведена, никой не знае кой носи гаранция за нея просто защото за нея няма договор и за нея не се издават медицински документи. И за тази цел моля Ви да обърнете внимание на това наше предложение не толкова като бюджетен акт, като желание за възстановяване на една справедливост, също и като желание за изсветляване на сектора със зъбните протези и на тази дейност, и като желание да направим един жест към към пенсионери, към хора с проблеми, свързани със зъбите, така че да поемем този разход от името на Здравната каса и тези хора да бъдат подпомогнати. Тоест приемете това и като един социален разход. В тази връзка може би е разумно тази точка да се извади от останалите точки от нашето предложение, да се гласува отделно, тъй като тя е единствената, която предвижда и някакви разходи, допълнителни трансфери от държавния бюджет, за разлика от останалите, които просто преразпределят разходи. Благодаря Ви.

Председател, уважаеми колеги! Определено ковид кризата се отрази изключително много на българското здравеопазване. То показа всъщност неговите недъзи, които са стаени от години. И ако кризата се отрази на българския народ като цяло, тя извади на показ всички недостатъци на здравеопазването ни. Опитахме се да има известни компенсации и 1000 лв. за българските медици на първа линия. Всъщност нека да си кажем истината: това е една втора от заплатите в някои специалности инфекционисти, анестезиолози получават по 1000 лв. Всъщност Вие удвоихте по време на кризата техните заплати и, разбира се, в момента е немислимо тези заплати да бъдат свалени наполовина. Затова, безспорно, актуализацията на бюджета на НЗОК е абсолютно необходима и ние трябва да я подкрепим. Триста и шестдесет лева за българските сестри на практика са половината от тяхната заплата, която е близка до минималната. Защо години наред ние оставихме българските лекари и медицински сестри в това унизително положение – да стигнем до една пандемия, която всъщност отрази дефицита в редица специалности? Ние нямаме пулмолози, ние нямаме анестезиолози, ние нямаме интернисти, затова на първа линия през изминалата година всъщност работиха младите лекари без специалности и се наложи лекари, които нямат нищо общо с вътрешни болести, а бяха хирурзи, дерматолози, ортопеди, да лекуват българските граждани. Оттам и лошият резултат, и първото ни ниво по смъртност. Всъщност ние сме длъжници на българските пациенти, но сме изключителни длъжници на българските лекари и огромни длъжници на българските медицински сестри, защото оставихме тази специалност в последните години да си отиде! Много български сестри се пенсионираха и всъщност 50% от нашите медицински сестри са над 60-годишна възраст! И тук малко цифри относно лечението на децата в чужбина, което, безспорно, всички ние трябва да подкрепим, защото българските деца имат нужда от тези скъпоструващи медикаменти както за лечение в България, така и за лечение в чужбина. Докато е работил Фондът за лечение на деца в чужбина, средно на година за лечение в чужбина са се изпращали между 350 и 415 български деца на стойност около 7 млн. лв., платени от Фонда за лечение в чужбина. През 2020 г. – от януари до септември, за лечение в чужбина са изпратени 197 български деца. От 400 в предишните години тази цифра пада на 200, два пъти по-малко. Два пъти по-малко ли се разболяват българските деца, които имат нужда от лечение в чужбина?

определено приветствам 90% от изразходваните за шестмесечието разходи за лечение на деца в чужбина и абсолютно наложително е тази сума да бъде увеличена. Така че, колеги, ще Ви моля, ние ще подкрепим това предложение – подкрепете го и Вие, но трайното решение за българските деца е да можем да ги лекуваме тук в България, да използваме иновативни методи за лечение, да финансираме скъпоструващо лечение тук в страната, да развиваме българската медицина и най-накрая да направим така, че педиатрията да бъде една желана специалност. И, ако може, повече да не гоним българските лекари и медицински сестри в чужбина, за да не се налагат подаянията от 1000 лв. в условията на криза. Благодаря Ви, госпожо Андреева. Реплики? Заповядайте, господин Ангелов.

доста голяма смесица в мислите Ви и тезите, които изложихте, но аз ще се опитам да ги подредя по по-разбираем начин. Това, което казахте за 1000-те лева, наистина е така, само че говорим само за единия начин за финансиране – това е единият начин за финансиране на българските лекари и медицинските сестри, които работят на първа линия. Вторият начин за финансиране в болничната система са именно допълнителните 600, 360 и 120 лв. на всички български лекари, медицински сестри и санитари, които работят в системата на болничното здравеопазване. Сигурен съм в едно, че с изменението на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса няма да решим проблемите, които поставихте със специалистите, липсващите специалисти по различни профилни специалности. И този проблем няма да бъде решен нито тази година, нито следващата, нито по следващата. И то не се дължи на някакъв тип политика, а се дължи на съвсем обективни възможности, които дават възможности за миграция в целия свят. Имаме миграция, която е миграция на Запад. Вижте какво става в страните в Западна Европа – всички лекари от Западна Европа мигрират пó на запад и това е стандартна миграция. Това, което мога да кажа, че за последните три години миграцията на лекарите, които заминават от България в чужбина, има трайна тенденция за намаляване. това се дължи именно на политиката, която беше провеждана от нас. По отношение на децата в чужбина. Проблемът, доколкото стана ясно на Комисията, която проведохме преди малко, вече е решен. Аз Ви благодаря, че „Демократична България“ ще подкрепи нашето решение за осигуряване на допълнителен финансов ресурс в параграфа за лечението на деца, но разбрахме, че българското правителство е осигурило 23 милиона и с постановление на Министерския съвет е променен Законът за Националната здравноосигурителна каса. Това ни беше обяснено на Комисията по бюджет и финанси. Нещо много важно. Тъй като говорихте изключително пламенно за възнагражденията на българските лекари и медицински сестри. Очаквам от парламентарната група на „Демократична България“ да подкрепи нашите решения, които сме внесли за допълнителен финансов ресурс, за допълнителни 600 лв., 360 лв. на работещите в първичната извънболнична медицинска помощ и в специализираната извънболнична помощ, като доказателство на Вашите думи. В противен случай те ще останат просто думи и желания, които Вие не искате да подкрепите с действия. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Ангелов. За втора реплика. Заповядайте господин Михайлов.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема доктор Андреева, аз няма да се мъча да преподреждам Вашите мисли по разбираем начин. Вие казахте някои доста сериозни истини. Бих се обърнал към Вас в своята дуплика. Вие можете да ни кажете какво смятате за състоянието на здравната система изобщо, която се сблъска с COVID-19, тъй като и по този въпрос има сериозни мнения, че здравната ни система, извън няколко болници, които се показват като екрани по телевизията, останалата част са в много тежко материално състояние, с много лош кадрови ресурс и практически това е една от основните причини за неуспеха в лечението на пациенти, включително и с COVID-19. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Михайлов. За трета реплика? Не виждам. За дуплика? Госпожо Андреева, заповядайте. Като слушам Вашите изказвания, имам чувството, че ГЕРБ не са били 12 години на власт и изобщо нямат нищо общо със здравеопазването в последните 12 години. Един кадрови проблем може да се реши в рамките на четири години. Защо за 12 години не видяхте, че няма пулмолози, няма педиатри, няма патоанатоми, няма анестезиолози? Къде бяхме през цялото това време и докога ще даваме подаяния на една или друга социална група? Вчера и днес се занимаваме с подаяния към пенсионерите, на които толкова време не оправихте пенсиите, днес се занимаваме с подаяния към лекарите и медицинските страни на първа линия. Българските лекари и медицински сестри трябва да получават достойно заплащане, а не подхвърлени пари по време на една или друга криза, защото заплатите в българското здравеопазване са 16 пъти по-ниски, отколкото заплатите в Западна Европа. Западна Европа. И докато ние не оправим това процентно съотношение и не направим, така че българските ученици да пожелаят да учат за медицински сестри, българските ученици да пожелаят да учат за лекари и завършващите лекари и медицински сестри да останат в България, ние няма да имаме нормална здравна система, в която мен лично ме е срам да работя. Благодаря Ви. Госпожо Димова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! По принцип моето изказване е свързано с министър Кацаров, много се надявам наистина да ме чуе и след това, госпожо Председател, да го поканите, или господин Салчев може да отговори. На току-що приключилата Бюджетна комисия, не току-що, а преди час и половина, парламентарната група на ГЕРБ имахме намерение да направим едно предложение по чл. 79, ал. 2, което касае и е много важно за бъдещето, а именно в „Приходи и трансфери“, числото 5 475 812,9 да се замени с 5 491 като на ред 3. числото 83 400 се заменя с 99 400, на ред 3.2. числото 2 109 се заменя с 3 109 – това в приходната. Сега, за да не Ви губя времето, ще ги продължа и в разходната. В разходната на ред 2. „Разходи и трансфери“, числото 5 475 812,9 да се замени с 5 491 812,9, а именно: г) на ред 1.1.4. числото 83 400 се заменя с 99 400, и на ред 1.1.4.2. числото 2 109 се заменя с 3 109. Колеги, това значи следното: ние поискахме 15 милиона за Фонда за лечение на деца 1 милион за здравно неосигурените лица. Какво ни отговориха на заседанието на Комисията по бюджет и финанси: заместник-министърката и господин Салчев ни казаха, че

Министерския съвет, по модела на джипката?! За какво правим тази актуализация? Но това не е тема на този разговор. Госпожо Председател, за да не направя това предложение в залата, Ви моля, господин министър Кацаров или господин Салчев да потвърдят това, което ни казаха на Бюджетна комисия, а именно, че от тези 23 милиона – 15 милиона

Благодаря Ви. Моля, поканете министъра да влезе в залата. (Реплика.) Господин Салчев, един момент само. Има ли реплики? Заповядайте, госпожо Дариткова. Професор Салчев е в залата, господин Ненков. ще се възползвам от възможността за реплика, за да преповторя въпроса, който аз зададох и на който не получих отговор. Защо се въвежда друг ред за заплащане на препоръчителни ваксини чрез здравноосигурителни вноски, различен от този, който е бил досега, а именно чрез трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването, респективно от държавния бюджет? Ще повторя, че всички препоръчителни ваксини в България, които са включени в национални програми, а именно: ваксината срещу ротавирус, срещу грип, срещу рак на маточната шийка, се заплащат чрез трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването. Всички задължителни ваксини са договорени и са записани в Рамковия договор и се заплащат от здравноосигурителни вноски. И тук се въвежда един различен ред, който ще създаде затруднения най-вече за районните здравни инспекции, които ще имунизират здравноосигурени лица, но на тях няма да може да им се плаща от тези 14 милиона, защото няма договор с Националната здравноосигурителна каса и не е ясно кой ще им заплаща, и защо има различен ред за осигуряване на препоръчителните ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурените лица, защото е ясно, че за здравно неосигурените ще се заплаща от държавния бюджет чрез трансфер. Моля Ви, нека някой да го обясни, защото това са 14 милиона, които могат да бъдат оползотворени много по-разумно. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Не виждам. За дуплика? Няма. Заповядайте, професор Салчев. Министърът не се връща в залата. Моля, поканете министъра в пленарната Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На всички въпроси, които бяха поставени тук в залата, отговарях в Комисията по здравеопазване, в Комисията по бюджет и финанси и така нататък. Аз мисля, че всяко продължаване да отговаряме отново и отново на въпросите, просто е губене на време.

милиона, които се отделят, са за здравноосигурителни плащания срещу съответната дейност, която ще бъде извършена от лечебните заведения. Ние не разпределяме трансфери, не разпределяме другите средства, а само здравноосигурителни плащания и всичките тези пари ще отидат при българските лекари и българските сестри, и така Освен това искам да отговаря, и това е последно, на професор Ангелов по следния начин: общопрактикуващите лекари не получават заплата и към това не може да бъде добавено 600 лв., както искате, защото те са еднолични търговци.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми професор Салчев, в състояние на ковид криза сме. Разбирам много добре това, което казвате. Разбирам за административните възможности, които имате, които стоят като следствие от Вашия подпис. Разбирам изискванията на Националния рамков договор. Разбирам и всички възможности на договарянето между договорните партньори. Само че в тази ситуация, в която се намираме, безпрецедентна, говорим за извънредни мерки за подкрепа на работещите на първа линия български лекари и медицински сестри и няма как някой от тази трибуна да заяви на висок глас, че нещо е невъзможно да се случи. Възможно е всичко да се случи тогава, когато Народното събрание има ясна воля да подпомогне работещите на първа линия, а не да се извиняваме, че нещо е невъзможно. По начина, по който бяха отпуснати допълнителни средства с решение на Надзора на Здравноосигурителната каса за подпомагането на частни лечебни заведения в борбата с ковид, по същия начин могат да се отпуснат допълнителни средства на българските лични лекари и на специалистите в диагностично консултативните центрове. Ние предлагаме тези допълнителни 26 милиона, които да дойдат при Вас, и да имате право на разход и да можете да го направите, защото те са Ви договорни партньори, така че възможно е. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Господин Гаджев, за каква процедура? Госпожо Димова, Вие за каква процедура? А, по начина на водене, защото изчерпахте всички останали. Добре, заповядайте. Не, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Учудвам се как не реагирахте на реплика от рода: „Казал съм в Комисията, няма да Ви казвам на Вас в залата.“ Извинявайте, госпожо Председател, Вие били ли сте на Комисията, че да знаете, какъв е отговорът? Поставен беше въпрос, който не получи отговор „Ами аз съм казал другаде.“ Тук е мястото, където трябва да отговорите. Госпожо Председател, съжалявам, че Вие, не реагирахте. Затова Ви призовавам да поискате да се върне и даде отговор. Какво е казал на Комисията? Какво е казал в другата сграда и така нататък няма значение. Въпросът е какво се казва тук в залата, за да може хората, които не са били на Комисията, все пак да чуят отговора. Благодаря Ви, господин Гаджев. Професор Салчев преценява какво да каже. Не мога да го задължа какво да каже в пленарната зала. Заповядайте, госпожо Димова, и Вие по начина на водене. Госпожо Председател, моята процедура е сходна в продължение на господин Гаджев. Мисля, че Ви казах, така започнах, че бях на Бюджетната комисия, понеже съм член на Бюджетната комисия и там господин Салчев каза нещо, което вълнува всички нас – не само нашата страна, и Вас относно парите за Фонда за лечение на деца в чужбина, а именно, че от тези 23 милиона – 15 са в правилния фонд. Затова моля Ви, госпожо Председател, ако господин Салчев не може да потвърди, за съжаление, не помня члена, май 82 ли беше, или там нещо по техните – 82, ако не може да потвърди това, което го каза там, записано на стенограма тук, има нужда от разрешение на министъра. Нека министърът наистина да се върне

В противен случай ще трябва да го направим в момента. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Разбрах Ви, госпожо Димова. Професор Салчев, искате ли да повторите това, което казахте пред Бюджетната комисия? Госпожо Атанасова, не мога да задължа професор Салчев да вземе отношение. По коя процедура да го задължа да вземе отношение? Включително членовете на Министерския съвет взимат думата тогава, когато само те я поискат. В случая не трябваше да давам думата дори и на господин Ангелов за отношение, тъй като текстът в Правилника е само по отношение на членове на Министерския съвет. Благодаря, госпожо Председател. Госпожо Председател, донякъде сте права. Вие не може да задължите допуснат посетител, било то и управител на Националната здравноосигурителна каса да говори от парламентарната трибуна. В този случай обаче става въпрос не само за качеството на парламентарния дебат, но и за решенията, които ще вземе пленарната зала. На практика се оказва, че параметрите, които на Бюджетната комисия, са обяснени по § 1 на актуализацията на бюджета на НЗОК и конкретно в ред 3.5. не са ясни за народните представители. Затова настояваме професор Салчев или да потвърди, или министър Кацаров да вземе отношение. Разбирам, че в настоящата хипотеза, особено на второ гласуване, е изключително важно народните представители да имат и да вземат информирано решение, защото това са парите на българските данъкоплатци. Специално Специално това предложение касае здравето на българските деца. Не знам на някой в залата дали му е безразлично, но на голяма част от колегите смятам, че не е. Затова настоявам отново професор Салчев да вземе думата думата или министър Кацаров – ако обичате да го поканите в пленарната зала, смятам, че това е важно за парламентарния дебат.

Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Давам думата на Ивайло Христов – беше заявен, за изказване.

Ние сме се събрали да разглеждаме увеличение на бюджета на Здравноосигурителната каса. Никъде не е казано и никой не е казал, че това увеличение е длъжно да бъде разпределено и само за ковид манипулации. Когато в Здравната комисия, всички ние бяхме, поискахме да бъдат разпределени сумите по пера, поискахме не с друга цел, а за да може да осъществим контрол на това как се осъществява разпределението на средствата и как впоследствие са разходени тези средства. Ако говорим за средства, които Вие тук коментирате, обърнете се към 130-те милиона по Програмата „Региони в растеж“ и поискайте там, а не тук.

Поискахме и поискахте, и получихме разпределение. Всичко останало, което в момента се осъществява, е цирк с някаква цел да се стопира цялото приемане на бюджета. Предлагам Ви да вземем решение за приключване на тези дебати и да отидем към гласуване по направените предложения.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Имам обратно предложение на колегата и то е в следния дух: като член на Бюджетната комисия по чл. 79 правя предложение в залата – редакционно. Както казахме беше многократно изложено от членовете на нашата парламентарна група и от господин Костадин Ангелов, ние се отказваме от предложението, което имаме, и искаме да вкараме само следното, което е за 15-те милиона за децата – Фонда за лечение в чужбина, и за лекарите на първа линия,

на ред 3. числото 83 400 се заменя с 99 400, на ред 3.2. числото 2 109 се заменя с 3 109

но тъй като по време на обратното предложение на господин Иванов, беше направено ново предложение аз от името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ искам половин час почивка, за да може да го обсъдим. Добре, от името на група – 15 минути почивка.